Prelazimo na dnevni red koji je najavljen, točku – - Izvješće o radu Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe strategije suzbijanja za razdoblje od 21. svibnja 2008. do 30. svibnja 2009. godine Podnositelj: Nacionalno vijeće za praćenje provedbe strategije suzbijanja korupcije Nacionalno vijeće podnijelo je ovo izvješće na temelju članka 2. odluke o izmjenama i dopunama Odluke o Nacionalnom vijeću za praćenje provedbe nacionalnog programa suzbijanja korupcije. Prijedlog akta primili ste poštom. Vlada je dostavila mišljenje. Raspravu su proveli Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti? Da. Hvala gospodine predsjedniče Sabora, kolegice i kolege. na žalost imamo izvješće koje je napisano davno, ali eto tako dinamikom dnevnog reda došlo je tek danas na dnevni red. čuti ovo izvješće i pročitati neke zaključke izvješća, pošto oni datiraju iz 6. mjeseca 2009. da se vidi koliko je nacionalno vijeće zapravo s ovim proaktivnim pristupom upućivalo na moguće puteve rješavanja problema s korupcijom jer je veliki dio mjera koje su navedene ovim zaključcima Vlada zapravo počela već primjenjivati. Dakle tri su pitanja presudna za našu ocjenu sposobnosti i aktivnosti provedbe strategije da se odupremo korupciji. Najgori je onaj stav koji polazi od pretpostavke da je korupcija duboko ukorijenjena u svima nama i da se nema smisla uopće boriti protiv nje. Prvo pitanje koje si moramo uvijek postaviti u analizi provedbe strategije postoji li korupcija, kako se na nju gleda, drugo koja je raširenost korupcije, u kojim područjima je najprisutnija i najštetnija, a kad znamo odgovore na ova dva pitanja krećemo sa trećim što učiniti u borbi protiv Upravo odgovore na ta pitanja daje i strategija za suzbijanje korupcije koja naravno nije prva strategija pa se i na temelju analize prethodnih, praćenjem aktualne strategije može ocijeniti njena uspješnost. bila je 2002., druga 2006. poznata kao nacionalni program suzbijanja korupcije i aktualna strategija koju sada provodimo. Navodim to jer je nacionalno vijeće, čije izvješće danas imamo na klupama osnovano upravo temeljem nacionalnog programa suzbijanja korupcije 2006.-2008. Ono što je ovo nacionalno vijeće razlikovalo od nacionalnog vijeća u prethodnom sazivu, zahvaljujući svim članovima nacionalnog vijeća je, iskoristit ću jednu sintagmu novoizabranog predsjednika Josipovića, ovo je vijeće doista bilo kaktus, a ne fikus, upravo sa ciljem da stalnim nadzorom i poticanjem provedbe mjera opisanih u strategiji potiče sva tijela koja su zadužena za provedbu da budu što uspješnija u borbi protiv korupcije. Čisto radi vaše informacije i radi javnosti navest ću još jedanput taksativno koje su uopće ovlasti ovog nacionalnog vijeća. Dakle nadzire i prati provedbu nacionalne strategije suzbijanja korupcije, sustavno prati podatke o pojavama korupcije koje na njegov zahtjev dostavljaju tijela zadužena za provedbu strategije, analizira izvješća nadležnih tijela o provedbi nacionalne strategije i akcijskih planova suzbijanja korupcije, te ocjenjuje načine i rezultate provedbe. Predlaže mjere za veću učinkovitost provedbe strategije, potiče i usmjerava suradnju Hrvatskog sabora i državnih i drugih tijela, te ostalih čimbenika zaduženih za provedbu strategije. Svojim djelovanjem i ustrojem nacionalno vijeće jača nadzor nad tijelima zaduženim za provedbu strategije. Nacionalno vijeće dužno je razmotriti prijedloge, pritužbe, stajališta i mišljenja građana i pravnih osoba, podnosi Hrvatskom saboru izvješće o svom radu. Dakle ono što želim naglasiti nacionalno vijeće niti provodi istrage, niti donosi presude. Nacionalno vijeće potiče i nadzire sve one koji provode istrage, donose presude, kako bi borba protiv korupcije bila što učinkovitija. U cilju još jednog razjašnjenja treba naglasiti da kada govorimo o borbi protiv korupcije i provedbi strategije postoje dva tijela. To je vladino povjerenstvo i to je ovo nacionalno vijeće. Za razliku od povjerenstva Vlade, koje je podignuto sa razine tajnika na razinu ministara koje je operativno i koordinativno tijelo, nacionalno vijeće je nadzorno tijelo ovog Hrvatskog sabora, a povjerenstvo na traženje nacionalnog vijeća prosljeđuje izvješća nositelja provedbe nacionalnom vijeću, temeljem kojeg nacionalno vijeće onda provodi rasprave i donosi zaključke, prijedloge, inicijative. Želim posebno naglasiti da je izmjenom i dopunama odluke o osnivanju Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe strategije suzbijanja korupcije Hrvatski sabor osigurao još kvalitetnije uvjete za rad ovog nacionalnog vijeća, dodijeljena je i novčana, administrativna, tehnička pomoć, dva djelatnika, a postoji mogućnost zapošljavanja još dva djelatnika koja u skladu sa antirecesijskom politikom do sada nije iskorištena, međutim obzirom na veliki broj pritužbi građana koji stižu i koje u ovom sastavu nacionalno vijeće ne može kvalitetno obraditi, vjerojatno će ipak biti potrebno zaposliti jednog savjetnika koji bi se bavio isključivo pritužbama građana. U tih godinu dana nacionalno vijeće je održalo 14 redovnih i 4 tematske sjednice. Mogu sa zadovoljstvom reći, zahvaljujući odgovornosti svih članova nacionalnog vijeća, niti jedna sjednica nije trebala biti otkazana zbog nedostatka broja članova potrebnih za donošenje odluka nacionalnog vijeća. Na redovnim sjednicama analizirano je provođenje antikorupcijskih mjera svih nositelja strategija suzbijanja korupcije, ali ono po čemu se razlikujemo od prethodnog saziva ministarstava, koji nisu direktni nositelji, ali postoji povećani rizik korupcije u resorima koji pokrivaju. Kao primjer uvijek ističem Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, koje po strategiji i akcijskom planu nije bio pojedinačni nositelj, nego nositelj u okviru obveza svih ministarstava što se pokazalo iz svega što smo vidjeli kao pogrešna odluka. Ono što je Nacionalno vijeće posebno isticalo, a to je potreba jedne puno čvršće međuagencijske suradnje Ministarstva unutarnjih poslova, DORH-a, Porezne uprave, Carinske uprave i to je nešto sa čime u ovom trenutku sigurno još uvijek ne možemo biti zadovoljni te je potrebno učiniti dodatne iskorake u čvršćoj suradnji Ministarstva unutarnjih poslova, DORH-a, USKOK-a i posebno Porezne uprave i Carinske uprave koje po ocjeni mojoj, ali ne samo mojoj nego i članova Nacionalnog vijeća, ali i ljudi ljudi koji provode strategiju u ovom trenutku nije na razini koju zahtijeva učinkovitija borba protiv korupcije posebno u cilju bržeg razrješavanja svih onih djela koji imaju elemente korupcije jer najučinkovitija metoda, dobro svi znamo, je praćenje traga novca. Ako se prati trag novca onda se može puno brže doći i do dokaza i omogućiti našoj USKOK-čkoj vertikali dakle, od policijskog USKOK-a preko državno odvjetničkog USKOK-a do USKOK-čkih sudova da u najkraćem mogućem roku donesu pravomoćno osuđujuće presude i da se primjene sve one odredbe zakona koji smo mijenjali. Oduzimanje kompletne imovine koja je stečena za vrijeme kada postoji sumnja, a nema dokaza o porijeklu tako stečene imovine. Posebno želim naglasiti naše 4 tematske sjednice koje su posvećene temi korupcije u gospodarstvu. To je prva tematska sjednica kojom je Nacionalno vijeće ostvarilo zaista jedan, rekao bih, i edukativan pristup. Dakle, upravo na toj sjednici je istaknuta ona brojka od 6 milijardi kuna štete koje hrvatsko gospodarstvo trpi od korupcije. Kako se ta tema nerijetko spominje u ovoj sabornici ja bih još jedanput podsjetio kako se do te brojke došlo. Dakle, to je brojka stručna koje je došao Ekonomski institut na temelju podataka Svjetske banke. Dakle, u svijetu se temeljem istraživanja Svjetske banke procjenjuje da razmjeri korupcije iznose oko 1000 do 1500 milijardi dolara godišnje. Što je 3 do 5% ukupnih ekonomskih aktivnosti. Primjenom takve metode na RH dolazi se do procjene razine korupcije oko 6 milijardi kuna štete za gospodarstvo. Obzirom na iznose vezane uz USKOK-ova otkrića proteklih godina koja se kreću oko 2 milijarde kuna, realno je očekivati da je procjena od 6 milijardi možda i preniska. Druga tematska sjednica koju je ovo Nacionalno vijeće održalo, a to je bila tematska sjednica posvećena medijima pokazala je da za borbu protiv korupcije u Hrvatskoj sve ove godine jednu od ključnih uloga odigrali su mediji im se ja još jednom zahvaljujem jer mnogih istraga možda ne bi ni bilo da nije bilo ovako aktivne uloge medija, ali i s druge strane ono što smo ukazali na ovim tematskim sjednicama da i sami mediji mogu biti izvori korupcije pa je stoga neophodno donijeti određene zakonske izmjene što smo isticali isticali i u našim zaključcima. Naravno, ne mogu ne spomenuti tematsku sjednicu posvećenu problemu korupcije na sveučilištu gdje smo rekli da je na sveučilištu "plava koverta" profesoru naravno veliki problem, nešto što se mora osuditi, ali je samo mali komadić u mozaiku korupcije koja seže daleko dublje na sveučilište. Također i u smislu korupcije u javnim nabavama na sveučilištu, ali i akademskoj korupciji koja se javlja u obliku kupovine diploma, u obliku osiguravanja napredovanja kroz nepotizam i korupciju očekujemo da na ovoj temi u skladu i sa zaključcima Nacionalnog vijeća se održi još čitav niz drugih tematskih sjednica. Ne mogu zaobići zviždače, dakle u borbi protiv korupcije bez zviždača nema kvalitetnih istraga. Zaštita zviždača u Hrvatskoj još uvijek nije na nivou koji koji garantira ljudima da budu više uključeni u prijavu korupcije jer zašto bi netko prijavio koruptivno djelo kad mu prijeti batina, ugrožavanje života, gubitak posla. Nacionalno vijeće je ostvarilo odličnu suradnju sa svim nositeljima Strategije provedbe suzbijanja korupcije. Osim suradnje sa Vladinim tijelima imamo zaista vrlo kvalitetnu suradnju sa nevladinim sektorom, posebno bih istaknuo Transparency International, GONG, Udrugu gradova. Kao svijetli primjer ovom prilikom ističem Povjerenstvo za suzbijanje korupcije varaždinske županije. Mi smo kao Nacionalno vijeće poticali lokalne sredine da se aktivno uključe u borbu protiv korupcije jer naravno da korupcija je uvijek tamo gdje je vlast. Prema tome, bez vlasti nema ni korupcije. Na nacionalnom nivou za borbu protiv korupcije nadležna je prije svega i odgovorna aktualna Vlada, ali u lokalnim sredinama za borbu protiv korupcije odgovorne su lokalne vlasti. U tom cilju organizirali smo jedan Okrugli stol upravo na temu suzbijanja korupcije u lokalnoj samoupravi i smatram da smo i na taj način pokazali neki od smjerova koje bi u narednom periodu trebalo dodatno razvijati u cilju učinkovitije borbe protiv korupcije. Što se tiče predstavki građana već sam rekao da se u ovom trenutku mi ne možemo posvetiti u većoj mjeri svakoj predstavki ponaosob. Mi smo u tih godinu dana primili 70-ak predstavki koje su se mahom ticale nezadovoljstvom odluka koje su već donijete, odnosno nepokretanjem istraga po pojedinim predmetima koji su mučili građane. A jedan od primjera koji smo stavili na Nacionalno vijeće bio je slučaj predstavke Roberta Matijevića vezano za postupanje u vezi njegove prijave za šverc nafte i cigareta. Pri čemu smo, na toj sjednici, posebno ukazali još jedanput koliko je bitna kvalitetnija suradnja MUP-a, USKOK-a, DORH-a, Carinske uprave, Porezne uprave i jedne institucije koju svi ocjenjuju u Hrvatskoj njen rad katastrofalnom, a to je Ured za sprečavanje pranja novca. Dakle, Nacionalno vijeće u nekoliko navrata pitalo se što taj ured uopće radi i da li aktivno sudjeluje u borbi protiv korupcije u RH. Rad Nacionalnog vijeća ocijenjen je vrlo pozitivno i sa strane Međunarodne zajednice, od strane Europske komisije. Brojna veleposlanstva tražili su sastanke sa predsjednikom, zamjenicom predsjednika i članovima Nacionalnog vijeća. Da spomenem Francusku, Norvešku, Dansku, Finsku, Nizozemsku. U 2 navrata o svom radu Nacionalno vijeće upoznalo je delegaciju Europske komisije i Svjetske banke, a predstavnici Nacionalnog vijeća sudjelovali su u radu nekoliko međunarodnih konferencija gdje su govorili o iskustvima Nacionalnog vijeća i mogu zaista reći da je model koji Hrvatska ima kroz ovakvo Nacionalno vijeće ocijenjen kao vrlo pozitivan. Kao predsjednik Nacionalnog vijeća moram se zahvaliti svim medijima koji zaista kvalitetno prate naš rad. I prema jednom istraživanju koje je provedeno u Rijeci od strane Ministarstva pravosuđa učenici su izjavili da svoje znanje o korupciji, o problemima korupcije u 90% slučajeva dobivaju iz medija, a 70% učenika je reklo da u školi nemaju nikakva saznanja niti nikakvu edukaciju o borbi protiv korupcije. Što samo dodatno pokazuje u kojoj mjeri je veliki značaj medija u stvaranju jedne vertikale u borbi protiv korupcije. Dakle, mi u Hrvatskoj imamo sjajan zakonodavni okvir, imamo sjajnu USKOK-čku vertikalu koja kreće s policijskim USKOK-om, nastavlja se s državno odvjetničkim i završava sa USKOK-čkim sudovima. Ta vertikala još uvijek nije profunkcionirala u potpunosti i to je jedan od razloga što kada ocjenjujem zaključno našu strategiju onda kao i dio članova vijeća i moje mišljenje nije bilo u potpunosti usuglašeno. možemo biti optimisti i pesimisti. Ukoliko smo optimisti reći ćemo da je protek vremena od provedbe ove strategije još uvijek premali da bi mogli dati konačnu ocjenu ovoj Nacionalnoj strategiji, ukoliko smo pesimisti reći ćemo da ona još uvijek ne daje rezultate. Zaključno, rekao bih da ono što smo predložili u mjesecu lipnju 2009. ću posebno pročitati da vidite koliko je Nacionalno vijeće svojim raspravama, svojim zaključcima zaista bilo proaktivno i pokazalo putove unapređenja borbe protiv korupcije. Dakle, u lipnju 2009. analizom svega što smo radili zaključeno je sljedeće: "Odmah započeti s izradom novog akcijskog plana suzbijanja korupcije 2010. godinu sa jasno utvrđenim rokovima nositeljima i mjerilima provedbe, ubrzati provođenje reforme pravosuđa konkretnim svakodnevnim primjerima u otkrivanju, procesuiranju i sankcioniranju koruptivnih djela kao dokaz funkcioniranja uskočke vertikale, povećati povjerenje građana u državna tijela, pojačati međuresorsku suradnju posebno Ureda za javnu nabavu, Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, Državne revizije DORH-a, Porezne i Carinske uprave i Ureda za sprečavanje pranja novca, dodatno unaprijediti međuresorsku suradnju MUP-a i DORH-a, uključiti sva ministarstva u akcijski plan kao neposredne nositelje provedbe antikorupcijskih mjera, razraditi posebne akcijske planove sa jasnim rokovima, nositeljima i indikatorima za Carinsku upravu, Poreznu upravu, HŽ, HAC i druge, analizirati provedbu Zakona o medijima, analizirati provedbu i izmijeniti Zakon o pravu na pristup informacijama u cilju veće dostupnosti i informacija svim građanima, razmotriti međunarodna iskustva u zaštiti Zviždača i predložiti konkretne mjere kvalitetnije zaštite Zviždača u Hrvatskoj kako novinara koji pišu o korupciji, tako i svih građana koji prijave korupciju, analizirati potrebu i mogućnosti osnivanja uprave za suzbijanje korupcije u skladu sa člankom 6. Konvencije UN-a o suzbijanju korupcije, te administrativno i stručno jačati rad Nacionalnog vijeća". Prema tome, drage kolegice i kolege, ukoliko se pročitaju zapisnici ovog Nacionalnog vijeća ukoliko se pročitaju stenogrami Nacionalnog vijeća u ovih godinu dana, presklipinzi koji su izašli, onda se s ovog mjesta mora jasno poručiti da nema mjesta iznenađenju gospođe premijerke, da je u Hrvatskoj korupcija dobila tako široku dimenziju, da je korupcija hobotnica tako proširena, jer je Nacionalno vijeće na svojim sjednicama stalno na to ukazivala. Očekujem da će Nacionalno vijeće vrlo skoro ovom Saboru iznijeti i rezultate rada o ostatku perioda do danas gdje ćemo vidjeti da je ono nastavilo raditi svoj posao upravo sa osnovnim ciljem, dakle ukazivanja na problem korupcije koji ne smije imati stranačka obilježja. Korupcija je svugdje gdje postoji vlast, zloupotreba javne ovlasti u privatne svrhe i ako netko treba poslati takvu poruku da u Hrvatskoj nitko ne smije biti nedodirljiv ako je uključen u korupciju, onda je to ovaj Visoki dom. Ja se nadam da u Hrvatskoj kada je riječ o korupciji neće biti manje, više i jače nedodirljivih nego da će svi oni koji su na bilo koji način zloupotrijebili javne ovlasti u privatne svrhe biti gonjeni, kažnjeni, a da će imovina koji su stekli na taj način biti oduzeta, jer će to biti jedni način kako će građani vratiti povjerenje u našu uskočku vertikalu i kako će se onda izgraditi i onda druga moralna vertikala koja po mom mišljenju u ovom trenutku zaostaje za uskočkom vertikalom. Hvala lijepo. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Želi li predstavnik Vlade dodatno obrazložiti mišljenje? Da. Državna tajnica u Ministarstvu pravosuđa gospođa Marina Dujmović Vuković. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, gospođe i gospodo. Proteklih godina učinjeni su bitni koraci u suzbijanju korupcije. Republika Hrvatska uspješno provodi ciljeve Strategije suzbijanja korupcije, te je odlučna u nakani sprečavanja korupcije na svim razinama. Upravo provodeći politiku nulte tolerancije na korupciju, Vlada je predložila uređenje zakonskog okvira koji omogućuje učinkovitiji kazneni progon, ali i veću transparentnost u nizu administrativnih postupaka. Strategija suzbijanja korupcije u potpunosti se svakodnevno implementira kroz rad nadležnih državnih tijela. Treba kazati da je razotkrivanje korupcije posljedica djelovanja službi za provođenje zakona i događa se u sklopu antikorupcijskih mjera ove Vlade. Upravo to je dokaz da izvršna vlast obavlja svoj posao i da smo razvili unutarnje mehanizme kontrole i konsolidirali državne institucije. Postupcima koji se vode upućuje se poruka ne samo javnosti nego i svima koji obavljaju javne poslove, kako korupcija i zlouporaba javnih dobara nisu prihvatljivi, te da djeluju mehanizmi koji će takvo ponašanje onemogućiti i kazniti eventualne počinitelji. Provodeći protukorupcijsku politiku stvaramo povoljno investicijsko okruženje, podiže se razina poslovne sigurnosti. Napredak koji je ostvaren rezultat je političke volje i inzistiranja na dosljednoj provedbi akcijskog plana, te je uspostavljeno povjerenje u nultu toleranciju prema korupciji i ojačani su društveni kontrolni mehanizmi. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala lijepa. Otvaram raspravu. U ime kluba SDP-a gospodin zastupnik Nenad Stazić. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Odmah na početku pohvale Nacionalnom vijeću. Nacionalno vijeće sastavljeno je od zastupnika i to od zastupnika svih stranaka parlamentarne većine i parlamentarne manjine. I svi su oni zaslužni za dobar rad ovoga Vijeća. Osim zastupnika tu su još predstavnici poslodavaca, sindikata, nevladinih udruga, akademske zajednice, stručnjaci i predstavnici medija. Posebno priznanje mislim da zaslužuje predsjednik Nacionalnog vijeća gospodin Jovanović, jer je ovo vijeće uspio afirmirati. Uspio je od njega učiniti jedan prepoznatljiv instrument dovoljno jasan i dovoljno glasan i dovoljno prisutan u javnosti. Nije mi pri tome uvijek bilo lako, nailazio je na kritike, nažalost čak i unutar ovog Sabora od strane zastupnika. Ali eto uspio je odoliti, uspio se održati, uspio je da rad ovoga vijeća bude bitan za cijelu našu zajednicu. Pošao bih u ime kluba SDP-a od jedne konstatacije navedene na osmoj stranici ovoga izvješća. na pitanje što ih najviše zabrinjava, odnosno koja tri područja bi izdvojili kao ona koja ih najviše zabrinjavaju u Hrvatskoj u istraživanju GFK na uzorku od tisuću ljudi građani navode: "Ekonomska, gospodarska stabilnost u zemlji 50%, gubitak posla, povećanje stope nezaposlenosti 36%, smanjenje životnog standarda 33%, porast kriminala i korupcije 23% građana" što ukazuje da ih to područje ipak manje zabrinjava od stvarne nestabilnosti koja može dovesti do povećanja nezaposlenosti, smanjenja životnog standarda i inflacije. točna i vrlo zanimljiva konstatacija Nacionalnog vijeća. Naime, povezanost korupcije sa padom životnog standarda, sa gubitkom svakodnevnim radnih mjesta je očita. Evo, čuli smo predsjednik Nacionalnog vijeća kaže da po ispitivanjima Svjetske banke u Hrvatskoj godišnje nestane oko 6 milijardi kuna u korupciji. Zamislite što bi se s tim novcem moglo učiniti. Ne samo koliko bi se škola, vrtića, bolnica moglo napraviti, koliko se moglo sačuvati radnih mjesta a svjedoci smo da 500 ljudi svaki dan izgubi posao, i danas će ih izgubiti 500. To je 500 obitelji koje ostaju bez kruha, koje ne mogu vraćati kredite koje su podigli, koji padaju u jednu očajnu situaciju. Pitanje je da li će zbog nemogućnosti vraćanja tih kredita koje su podigli uopće moći ostati u svojim stanovima, u svojim kućama ili će im to uzeti banke. Hoće li ti ljudi završiti na ulici. Hrvatskom se širi očaj. Taj se očaj svaki dan produbljava. Izlaska iz te krize nema, ne vidimo ga. Ali jedan od bitnih razloga da je do te krize došlo i da se ona produbljava je korupcija jer u njoj nestaje previše novca. Da uspijemo spasiti taj novac, da ga otmemo od korupcije ne bi trebao ovaj harač. Mogli bi se smanjiti neki porezi, građanima bi ostalo više novca. Potaknuli bismo promet novca, privredu, zadržali bi radna mjesta. Eto zašto je borba protiv korupcije toliko važna. Usudio bih se reći da ona možda nije važna svima ili bar ne svima podjednako. Evo dok ovdje govorimo u ime kluba SDP-a o toj prevažnoj temi zastupnici HDZ-a su izašli iz sabornice, njima je politikanstvo važnije od borbe protiv korupcije. Ne znam da li su izašli zbog toga što se boje što će čuti ili su izašli zbog toga što se potpuno ingorantski odnose prema temi borbe protiv korupcije, ali izaći iz sabornice kada se raspravlja Izvješće Nacionalnog odbora za praćenje borbe protiv korupcije i kada se s ove govornice govori u ime kluba zastupnika predstavlja jasnu poruku javnosti a ta poruka glasi "Borba protiv korupcije njih ne zanima.". Gdje se korupcija događa? Svagdje. Događa se na cesti kad netko podmiti policajca sa 200 kuna da mu ne napiše prekršajnu prijavu kršenja Zakona o cestovnom prometu, događa se u bolnici kad netko podmiti liječnika da ga primi u obradu ranije jer bi inače morao čekati godinu dana da dođe na red na nekakav pregled, na obradu. Događa se na fakultetima kad se kupe ispiti ili kad se ide u ljetnu školu da bi se došlo do položenog ispita ili diplome. Najopasnija ili najrasprostranjenija korupcija događa se u sustavu javne nabave. Zašto? Pa tamo je najveći novac. Tamo je izloženost korupciji najveća. Nacionalno vijeće zaključilo je u svom izvješću da nije zadovoljno pa nije ni prihvatilo Izvješće Ministarstva mora, promet i infrastrukture i zatražilo je da navedeno ministarstvo izradi dodatne analize korupcijskih rizika u državnim tvrtkama koje nadzire te sukladno tome i pojedinačne akcijske planove za svaku državnu tvrtku, Hrvatske ceste, Hrvatske auto-ceste, Hrvatske željeznice. Meni se čini potpuno opravdano, tu u Hrvatskim cestama i u Hrvatskim auto-cestama je ogroman novac. Kao što vidimo pokrenute su neke istrage. Kao što vidimo postoji opravdana sumnja da se taj javni novac trošio na korupcijski način. Pa kud ćete logičnije nego da Nacionalno vijeće traži dodatna pojedinačna izvješća. Šta kaže međutim Vlada? Vlada u svom očitovanju kaže da Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture nije nositelj niti jedne posebne antikorupcijske mjere iz akcijskog plana nego samo općih mjera. Pa zašto nije? Pa zašto nije? Pa zašto Vlada baš to ministarstvo gdje je najviše novca, to ministarstvo mora, neba i zemlje nije zadužilo da radi posebna izvješća? Vlada se znači čini mi se ponaša kao i zastupnici HDZ-a, to je usklađeno ponašanje, izaći iz sabornice ili ne zadužiti Ministarstvo mora da bude direktno uključeno u ove antikorupcijske mjere. A to znači to ponašanje, ovakvo ponašanje potiče korupciju, ono ohrabruje sve one koji se u korupciju upuštaju da to rade i dalje jer im zastupnici HDZ-a kažu mi ćemo kad bude o vama riječ izaći iz sabornice, nas ta tema ne zanima pa vi samo kradite dalje kao što ste krali i do sada. Gdje je korupcija sve moguća? Svagdje, rekli smo. Evo imamo jedan primjer najsvježiji, Hrvatska radiotelevizija. Tamo je privremeno stanje i tamo privremeni ravnatelj sada potpisuje rješenja i povećava plaće nekim djelatnicima bez ikakvih kriterija, po svojoj volji. Kad dođe novi ravnatelj, hoće li on moći suspendirati ta rješenja? Ma neće, to su stečajna prava. Ne možete vi radniku oduzeti plaću jer mu je nekakav privremeni direktor prije toga odobrio. Privremeno stanje na toj Hrvatskoj radioteleviziji trebalo je riješiti, a jel ono riješeno, nije. A zašto nije riješeno? Jer opet ovi koji su izašli iz sabornice nisu htjeli izabrati 11. člana vijeća koji bi omogućio izbor pravog ravnatelja. I tako se potiče korupcija i tako se šalje jasan znak. Ma nećemo mi tebi nikakvog 11. člana izabrat, nećemo mi kompletirat to vijeće, radi ti tamo što hoćeš. Potpisuj rješenja kakva hoćeš. Zastupnici HDZ-a te u tome podržavaju, tebe i sve one koji su u korupciju umočeni. To su poruke koje se šalju. Može li tada borba protiv korupcije biti uspješna kada oni koji su najodgovorniji, kada oni koji su na vlasti, a korupcija se uvijek događa tamo gdje je vlast, ne može se korupcija dogoditi mimo vlasti kada oni koji su u vlasti, koji su najodgovorniji se ponašaju na ovakav način. U takvoj zemlji s takvom Vladom i s takvim parlamentarcima u HDZ-u uspješne borbe protiv korupcije nema niti je može biti. Mi ćemo danas otići na inauguraciju za dva sata novog hrvatskog predsjednika. Svoj mandat je između ostaloga dobio i zbog toga što je u predizbornom programu najsnažnije istaknuo borbu protiv korupcije. Građani su taj dio njegovog predizbornog programa prepoznali i glasali za njega između ostalog ili možda najvećim dijelom zbog tog dijela njegovog programa. Možemo se samo nadati, ja u to vjerujem, da će predsjednik Republike biti dosljedan, da će iskoristiti svoj utjecaj, svoj autoritet predsjednika Republike da upozori Vladu da ovakvim ponašanjem borbe protiv korupcije nema, a klub SDP-a s ovog mjesta može samo pozdraviti i ohrabriti Nacionalno vijeće i predsjednika tog Nacionalnog vijeća da nastave ovako raditi i dalje. Da ih ne zbuni i da ih ne obeshrabri to što zastupnici vladajuće stranke ne žele pratiti raspravu o ovom izvješću. Neka budu uporni, neka rade kao što su radili i do sad. Oni niti provode istrage niti, kao što je rekao predsjednik, niti mogu nekoga hapsiti, oni mogu poticati sve one koji su zaduženi za borbu protiv korupcije da rade bolje. To je Nacionalno vijeće do sada radilo odlično, vjerujem da će tako nastaviti raditi i dalje, unatoč ovakvim opstrukcijama. Hvala lijepa. Hvala. Idemo dalje. U ime kluba HDZ-a gospođa zastupnica Ana Lovrin. Izvolite.

Gospođe i gospodo zastupnici. Klub Hrvatske demokratske zajednice prihvatit će ovo Izvješće o radu Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Strategije korupcije, naravno također uz prihvaćanje mišljenja Vlade kojim se osvrće na neke od navoda iz toga izvješća. Naime, Nacionalno vijeće kao parlamentarno nadzorno tijelo u provedbi borbe protiv korupcije odnosno nadzora provedbe programa ustanovljeno je, odnosno osnovano je 2006. godine u prvom sazivu i to temeljem Nacionalnog programa o suzbijanju korupcije 2006.-2008. Kada Kada govorimo o političkoj volji točno je da je bilo programa antikorupcijskih i prije, ali evo da li je HDZ-u ili Hrvatskoj demokratskoj zajednici stalo do borbe protiv korupcije, naravno i o političkoj volji govori i to da upravo programom koji je predložila Vlada Hrvatske demokratske zajednice i parlamentarna većina usvojila 2006. je otvoren temelj za to da ovaj Hrvatski sabor, ovaj Parlament prvi puta ima nadzorno tijelo da bi nadziralo provedbu svojih dokumenata na razini izvršne vlasti. U lipnju 2008. godine ovaj Hrvatski sabor donio je novu Strategiju borbe protiv suzbijanja korupcije kao dugoročan dokument, a hrvatska Vlada također u lipnju 2008. donijela je Akcijski plan uz tu Strategiju 2008.-2011. sa naznačenim temom revidiranja tog Akcijskoga plana jer svaki akcijski plan jest dinamičan dokument. Dakle, predviđeno je da se on na godišnjoj razini razini propitkuje, da se brišu mjere koje su izvršene, da se propituje izvršavanje kontinuiranih mjera i da se predlažu nove mjere, a sve u svrhu implementacije strategije. Provedba Programa 2006.-2008. godine imala je niz mjera. Te mjere su ispunjene. Prije svega pojačala je svijest građana o potrebi potrebi borbe protiv korupcije, o tome da se na korupciju kao uobičajenu društvenu klimu ne treba i ne smije pristajati. Na iskustvima te provedbe programa 2006./2008. ovaj Hrvatski sabor prihvatio je prijedlog nove strategije i sukladno toj novoj strategiji 2008. donio je odluku izmijenjenu odluku o osnivanju Nacionalnoga vijeća i izabrao članove toga Nacionalnoga vijeća. Možda je javnosti radi dobro i reći tko je u sastavu toga vijeća. Dakle, u sastavu Vijeća predsjednik je uvijek iz redova oporbe. Smisao je toga da oporba da tako kažem nadzire poziciju u izvršenju ovog strateškog dokumenta. Potpredsjednik je iz redova vladajuće koalicije. Tri su člana iz redova zastupnika oporbe i dva člana iz redova vladajuće koalicije, a onda uz to su potpuno ravnopravni predstavnici, jedan predstavnik civilnih udruga, jedan predstavnik sindikata, jedan predstavnik udruge poslodavaca, predstavnik medija i predstavnik stručne javnosti sa potpuno izjednačenim pravom glasa kao i zastupnici u tome Vijeću. Ono što danas možemo reći o ovom izvješću prije svega je to da raspravljamo evo danas u veljači 2010. zapravo o izvješću koje se odnosi na razdoblje svibnja 2008. do svibnja 2009. godine. Naravno da iz današnje perspektive vidimo da je i niz ovih mjera koje je Vijeće predložilo zapravo već bilo sadržano u mjerama iz strategije, a dobrim dijelom već u akcijskom planu i već je usvojeno u prijedlogu novoga revidiranog akcijskog plana. Stoga vjerujem da kad dobijemo prvo sljedeće polugodišnje izvješće, a to je sukladno odluci ovoga Sabora od prethodne godine, da ćemo moći raspravljati o o aktualnijem stanju u borbi protiv korupcije u Hrvatskoj. Meni je izuzetno drago bilo čuti predsjednika Jovanovića, predsjednika Nacionalnog vijeća koji je ovdje sa ove govornice rekao da borba protiv korupcije ne smije i ne može imati stranački predznak kao što ni korupcija nema stranačke ideološke statusne predznake. I treba se protiv nje boriti na svim područjima i u svačijim dvorištima. I ja bih voljela da tako lišeno bilo kakvih političkih opservacija mi radimo sustavno i predano i na sjednicama Nacionalnoga vijeća, da se one koji puta ne koriste u sasvim pogrešne svrhe. Također mi je drago radi javnosti da je danas predsjednik Jovanović objasnio konačno podatak kojim se barata, to je 6 milijarde kuna koje nestanu u korupciji. to je točno. Jer vidimo da se barata sad već i sa 8, 12, da se nabacuje sa tim milijardama kao da to nije ništa. Međutim, drago mi je radi javnosti da se kaže da su to mjerila, svjetska mjerila Svjetske banke koja kaže da se u svjetskim razmjerima računa do pet posto ukupnih gospodarskih kretanja se izgubi u korupciji u svjetskim razmjerima. Pa kada se ta mjerila primijene na veličine u Republici Hrvatskoj onda se to procjenjuje da bi bilo tih 6 milijardi kuna svakako ogroman novac i svakako da Hrvatska treba činiti i čini sve da bi tu mogućnost nestajanja tih novaca svela na najmanju moguću mjeru, prije svega u borbi protiv korupcije preventivom. Jer učinkovite borbe protiv korupcije nema bez preventivnog djelovanja. Naravno da treba imati mehanizme otkrivanja, mehanizme procesuiranja, mehanizme dokazivanja što smo svjedoci da u zadnjih godinu, godinu i pol dana se promijenio i zakonodavni okvir i resursi da bi se moglo kvalitetno raditi što se vidi i iz broja, povećanog broja presuđujućih i osuđujućih presuda što znači da je sudovima da tako kažem dolazio kvalitetniji materijal. Ono što bih ja voljela u ovom izvješću da bude, sad sam možda u dvostrukoj ulozi jer sam i potpredsjednica toga Vijeća, ali raspravljali smo o tome i na Nacionalnom vijeću. Dakle, tu su opservacije na bivše Nacionalno vijeće. To je nepotrebno zato što je bivše Nacionalno vijeće u prvom sazivu podnijelo izvješće ovom Hrvatskom saboru i ono je prihvaćeno. Ali ono što bi trebalo u izvješću se navodi na nekoliko mjesta da je ovo Nacionalno vijeće predlagalo neke mjere za daljnje poboljšanje borbe protiv korupcije. Bilo bi dobro u sljedećem izvješću i to ćemo se potruditi da navedemo konkretno koje to poboljšice, što je to Nacionalno vijeće predlagalo, kome je uputilo taj prijedlog i povratnu informaciju koliko su ti prijedlozi Nacionalnog vijeća prihvaćeni i ugrađeni u pojedinačne programe borbe protiv korupcije. Naime, evo osvrnut ću se tu na jednu o tematskim sjednicama. Dakle, Nacionalno vijeće je održavalo i tematske sjednice sa vrlo zanimljivim temama. Među inim kaže se ovdje da je ostvarena dobra suradnja sa nadležnim ministarstvima – točno, predstavnicima struke i javnosti – točno, te da je to imalo vrlo dobar odjek u javnosti čime se podiže svijest o potrebi borbe protiv korupcije itd. itd. S ovim bih se u svemu složila. Ali nije dovoljno da naša jedna tematska sjednica bude popraćena sa nizom kamera, nizom medija, da se o tome sutra nešto napiše, a da zapravo glavni problemi koje smo samo otvarali i o kojima se onda pričalo ostanu bez bez ikakvih daljnjih rješenja. Dakle, da na njih samo upozoravamo. Jer osim što nadziremo, što to Vijeće treba nadzirati provedbu strategije, ovo Vijeće unutar svojih zadaća unutar svojih zadaća ima predviđeno i da potiče i usmjeravam i iznalazi daljnje mjere. Imali smo nakon tih tematskih sjednica nekih zaključaka koji su vrlo konkretni, kojih još nema, ali će biti vjerojatno u sljedećem izvješću glede zviždača, glede medija, glede provedbe nadzora o medijima tko je dužan i zašto se taj zakon ne poštuje unutar redakcijskih kuća, medija i o tome bi trebalo također imati povratne rezultate, ja se nadam u sljedećem izvješću. Također evo u predstavkama građana imamo podatak da je otprilike 70-ak dopisa bilo da su upućeni nadležnim tijelima na postupanje bilo bi dobro kad bi nacionalno vijeće prezentiralo i odgovore, odnosno povratnu informaciju o tome kako su nadležna tijela postupila, pa ako i nisu postupila zašto nisu postupila. Također evo možda nepotpuno imamo jedan primjer o kojem je puno u javnosti bilo govoreno, to je slučaj Roberta Matijevića koji je bio pozvan pred nacionalno vijeće. Donijeti su točno zaključci da su tijela poduzela što su i trebala poduzeti, ali da nismo zadovoljni njihovom brzinom. Možda je tu bilo dobro reći, kad već spominjemo da se ovi ovi slučajevi o kojima je gospodin Matijević govorio su se odnosili mahom na postupanje u 2002. godini, da su mnogi od tih postupaka na koje je ukazivao gospodin Matijević dovršeni pravomoćnim presudama, nekim osuđujućim, nekim oslobađajućim. Dakle iz toga bi se vidjelo da su tijela do kraja poduzimala svoje radnje. Na tragu onoga što je, na što se odnosi i očitovanje Vlade, ja bih rekla da jedini zaista zaista istinski novi prijedlog i novu preporuku koju je iznjedrilo nacionalno vijeće jest da se u program borbe protiv korupcije u akcijski plan i strategiju uključe sva ministarstva jer je u jednom trenutku pogrešno mišljeno da će se u općim mjerama naći sva ministarstva. Jednako tako je u proteklom sazivu dakle pred nacionalno vijeće došlo Ministarstvo mora sa izvješćem o mjerama koje je imalo u općem dijelu i tu nije bilo nikakvoga nikakvoga prigovora nikoga od nacionalnog vijeća. Bilo je prigovora kada su se zatražili dodatni podaci koje po samoj strategiji to ministarstvo nije u tom trenutku trebalo imati, no većina članova nacionalnog vijeća je odlučila da ne prihvati to izvješće, premda je upravo u tom ministarstvu su bili izrađeni prvi akcijski planovi po pojedinim nositeljima iz djelokruga rada toga ministarstva. I zato mislim da je to vrlo korisna sugestija, dakle očekujem da će u akcijskom planu sljedećem biti obuhvaćena i I na kraju rekla bih da se ovaj parlamentarni nadzor, dakle to što smo u strategiju unijeli parlamentarni nadzor pokazalo kao dobrim i nadam se da ćemo sljedeće izvješće imati u aktuelnijem trenutku. Hvala lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala lijepa. Na redu je klub HSS-a i gospodin zastupnik Stanko Grčić. Izvolite. Poštovani predsjedniče, uvaženi predstavnici Vlade Republike Hrvatske, kolegice Ja ću nastojati govoriti bez političkih konotacija ili nekih stranačkih predznaka, jer ova tema i korupcija su opće zlo ili neki naš možemo reći slobodno zajednički problem, kojeg trebamo se riješiti ili svesti na najmanju moguću mjeru. Brojne su definicije korupcije, ali su sve vrlo slične i odnose se na potkupljivost određenih subjekata za vlastiti probitak ili vlastitu korist. Korupcija ili podmitljivost u pravnom smislu je kazneno djelo zlouporabe povjerenja ili dužnosti koju se obnaša u upravi, sudskoj vlasti, gospodarstvu, politici, školstvu te u negospodarskim subjektima ili organizacijama radi stjecanja materijalne ili nematerijalne koristi na koju nema pravnu osnovu. U političkom pogledu je po definiciji politologa povreda općeg interesa zbog osobnog koristoljublja. Kakvo će društvo biti ovisi o tome kakovi su ljudi koji u njemu žive. Čovjek, taj koji osmišljava, kreira i napokon ostvaruje na ovaj ili onaj način, ovakav ili onakav politički ili gospodarski program. O tome kakav je čovjek, o njegovom moralnom integritetu stoga će ovisiti kvaliteta tih programa, kao i njihova etičnost. Služi li se pojedinac ili društvena skupina političkim, gospodarskim sredstvima u svrhu dostizanja općeg dobra ili pak samo pojedinačnih interesa. Svrha svake ekonomske politike je osigurati optimalan gospodarski razvoj, te maksimalno blagostanje građana. Prepreka na tom putu su pravna nesigurnost i prije svega korupcija. Korupcija ne samo da predstavlja moralno zlo, već rastače zdravo tkivo svih segmenata društvenog života i koči njegov razvoj. Kako savladati taj ne samo u Hrvatskoj, već i u svijetu sve veći problem. Postaviti točnu dijagnozu, prepoznati uzrok i prema toj dijagnozi prepisati lijek. Korupcija nije nešto novo, prisutna je na svim razinama i u svim društvima, kroz čitavu povijest. Oduvijek je bilo onih koji su zloupotrebljavali javni položaj za privatne svrhe. U Hrvatskoj se korupcija danas, ako je zaključiti prema napisima u medijima ko i u javnom mnijenju uvukla u sve segmente društva, kao da prožima sve društvene razine. Gruntovec, Dubai, dijagnoza jedan i dva ili Indeks, spomenimo samo neke od provedenih operacija, sinonimi su za korupcijsko ponašanje koje je rak rana hrvatskog društva, koja onemogućuje njegov optimalni razvoj. Godišnje se zbog korupcije izgubi 6 milijardi kuna. Stvarna šteta posve sigurno je još i veća. Ukoliko se i ispiti i diploma na fakultetima kupuju, jer to Hrvatsku osiromašuje i u znanju.

Upravo stoga pozdravljamo sve napore koji su dosad uloženi kako bi se taj veliki problem riješio. Da je Vlada odlučna u namjeri da iskorijeni korupciju svjedoči to što je u godinu dana od usvajanja strategije i akcijskih planova provedeno 85% od 195 predloženih mjera. Državne institucije Hrvatske prepoznale su elemente korupcije, odlučile se boriti protiv nje pri čemu su zadane smjernice i utvrđene mjere, rokovi, uspostavljeni modeli i zacrtan krajnji cilj. A to je svesti korupciju na najmanju moguću mjeru. Jačanje odgovarajućeg institucionalnog okvira kao presudnog čimbenika za uspješno suzbijanje korupcije podrazumijeva odgovarajuću koordinaciju i suradnju institucija koje provode antikorupcijsku politiku i njihovo učinkovito nadziranje. S odlučnom namjerom da se poduzmu ozbiljne mjere za sprečavanje koruptivnih djela odlukom Hrvatskog sabora još 2006. godine osnovano je Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe nacionalnog programa suzbijanja korupcije čiji djelokrug rada obuhvaća da nadzire i prati provedbu nacionalnog programa suzbijanja korupcije, da sustavno prati podatke o pojavama korupcije koje na njegov zahtjev dostavljaju tijela zadužena za provedbu nacionalnog programa. Da analizira izvješća nadležnih tijela i predlaže mjere za veću učinkovitost provedbe. Članove Nacionalnog vijeća zastupnici Hrvatskog sabora i predstavnici poslodavaca, predstavnici sindikata i nevladinih udruga koje se bave problematikom korupcije, predstavnici akademske zajednice i stručnjaci na tom polju djelovanja i predstavnici Iz dostavljenog izvješća može se iščitati da je tijekom 2006. i 2007. godine tadašnji sastav Nacionalnog vijeća analizirao 17 izvješća nositelja programa. U svibnju 2008. godine imenovan je novi sastav Nacionalnog vijeća, a 21. svibnja 2008. održana je konstituirajuća sjednica. iste godine Hrvatski sabor donio je Strategije suzbijanja korupcije, a ubrzo nakon toga Vlada Republike Hrvatske donosi akcijski plan s jasno određenim mjerama, rokovima, odgovorima institucijama i potrebnim sredstvima. Plan koji svojim programom o aktivnostima prati ranije donesenu strategiju. Radi učinkovitog postupanja po smjernicama strategije i provedbe akcijskog plana uz Nacionalno vijeće koje je radno tijelo Hrvatskog sabora i ima proaktivnu ulogu u nadzoru provedbe strategije osnovano je i Povjerenstvo za praćenje provedbe mjera suzbijanja korupcije kao izvršno tijelo Vlade RH, a članovi kojega su predstavnici tijela zaduženi za pojedine mjere iz akcijskog plana. Povjerenstvom predsjedava ministar pravosuđa kao vladin nacionalni koordinator za borbu protiv korupcije. Povjerenstvo na traženje Nacionalnog vijeća prosljeđuje izvješća nositelja provedbe mjera Nacionalnom vijeću temeljem kojeg Nacionalno vijeće provodi raspravu te donosi zaključke i daljnje prijedloge za što uspješniju borbu protiv korupcije. Usvajanjem strategije i akcijskog plana osnažena je uloga Nacionalnog vijeća koje je preimenovano u Nacionalno vijeće za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije. Osigurana su novčana sredstva, donesene su izmjene i odluke o Nacionalnom vijeću, a očekuje se i stručno kadrovsko pojačanje. Uz nadzor provedbe strategije u proteklom razdoblju Nacionalno vijeće je poticalo i organiziralo tematske rasprave te predlagalo dodatne mjere za unapređenje antikorupcijske politike. Na redovnim sjednicama vijeća analizirano je provođenje antikorupcijskih mjera svih nositelja strategije suzbijanja korupcije. Pa je tako u više navrata iskazano i nezadovoljstvo prezentiranim rezultatima te je tražena veća učinkovitost nadležnih tijela u otkrivanju i procesuiranju koruptivnih djela. Nacionalno vijeće s osobitom pozornošću prati izvješća i rezultate rada vezane uz antikorupcijske mjere svih nadležnih institucija. Uočena je potreba bolje međusobne suradnje između Ministarstva unutarnjih poslova, Državnog odvjetništva i USKOK-a radi učinkovitijeg rješavanja koruptivnih radnji i adekvatne prevencije, pa je u tom smjeru i dana preporuka. Nacionalno vijeće u proteklom razdoblju je uspostavilo dobru suradnju s Ministarstvom pravosuđa, ujedno i nacionalnim koordinatorom za borbu protiv korupcije te sa čelnim ljudima USKOK-a i Državnog odvjetništva i ravnateljstva policije. Ali i s nevladinim udrugama, prije svega mislimo na GONG. U svojem radu Nacionalno vijeće je otvoreno i za suradnju s građanima te senzibilizirano za njihove probleme što su građani i prepoznali pa se redovito obraćaju pritužbama i predstavkama Nacionalnom vijeću kako bi ukazali na konkretne probleme i pojave koruptivnih djela. U proteklom razdoblju zaprimljeno je 70-ak predstavki o kojima su članovi raspravljali. Svi građani koji su se obratili vijeću dobili su pisane odgovore, a za značajan dio predstavki zatražena su postupanja u skladu s ovlastima određenog nadležnog državnog tijela. Nadalje, za aktivnosti ovog vijeća iskazan je veliki interes predstavnika stranih veleposlanstava u RH, Europske komisije, Svjetske banke, a članovi vijeća također su aktivno sudjelovali i na međunarodnim konferencijama na temu suzbijanja korupcije. Rad Nacionalnog vijeća redovito prate predstavnici elektroničkih i tiskanih medija o čemu redovito izvještavaju javnost te ju tako dodatno senzibiliziraju za prepoznavanje koruptivnih pojava. Zaključno se može reći da je Nacionalno vijeće postiglo značajno povećanje aktivnosti u promatranom razdoblju, da je uspostavilo dobru međuinstitucionalnu suradnju, da je svojim djelovanjem utjecalo na pozitivnu klimu rješavanja problema korupcije. Također pozitivno ocjenjujemo odluku da vijeće 2 puta godišnje izvješćuje Hrvatski sabor o svojem radu i podržavamo preporuke koje su na kraju izvješća taksativno i nabrojene. Klub HSS-a podržava rečeno izvješće i smatra da je Nacionalno vijeće u proteklom razdoblju u svojim aktivnostima i incijativama i međuinstitucionalnom suradnjom više nego opravdalo svoju ulogu te smatramo da takvim načinom rada treba nastaviti i u budućnosti. Hvala lijepo. Hvala lijepa. Dame i gospodo, ponovno obavještavam zastupnice i zastupnike da bi nakon prekida rada u 11,10 dakle se skupili ovdje u sabornici jer radi odlaska na Markov trg i zauzimanja mjesta. Budući pojedinačno je malo nezgodno da se ide, pojedinačno. Dakle, dobro je da idemo svi. Sad mi je ostala dilema, nemamo još dovoljno vremena za, 15 minuta za još jedan klub. Ako mislite da imamo možemo još jedan klub čuti. A to bi bio gospodin Damir Kajin pa ga molim ako može skratiti, ako ne onda Hvala uvažena gospodo zastupnici. Pa što reći, ajde recimo ovako da je ovo izvješće zanimljivo. A ono što je meni možda najzanimljivije je ovdje na strani 9, to ću citirati jer se doista kaže da "Globalni korupcijski barometar 2009. istraživanje i mjerenje percepcije javnosti o korupciji pokazalo je da građani Hrvatske najkorumpiranijim ocjenjuju pravosuđe, te državne službe i privatni sektor, dok istovremeno smatraju da je najčešći primatelj mita policija. U hrvatskoj ljestvici od jedan utopija bez korupcije do pet potpuna korupcija građani su pravosuđe ocijenili 4,4. nakon pravosuđa s ocjenom 4,2 slijede državne službe, privatni sektor, a nakon njih predstavnička tijela, tu bi bili i mi, političke stranke koje su ocijenjene s 4,1. Od 6 sektora obuhvaćenih istraživanjem hrvatski su građani ocijenili da su mediji najmanje korumpirani" itd. E sada ako je ovo točno, ha građani raspolažu sa nekim šestim čulom, znači oni koji su najkorumpiraniji e sada bi svima drugima trebali suditi. Interesantna je još jedna rečenica u ovome izvješću da u sadašnje vrijeme, a mislim da je i gospodin Stazić isto tako citirao, znači u istraživanju na uzorku od tisuću ljudi, građani navode ekonomska, gospodarska nestabilnost To je ono zbog čega su oni najviše zabrinuti, zatim gubitak posla, povećanje stope nezaposlenosti 36%, te smanjene životnog standarda 33%. Porast kriminala i korupcije navodi kao najveći problem itd. ono što građane tišti 23%. Evo, da su građani u pravu svjedoči činjenica o kojoj su neki govorili malo prije. Svakog dana u ovoj zemlji ostane bez posla 500 ljudi. I sada dok mi čekamo na inauguraciju tih sat vremena, isto će izgubiti u tih sat vremena 30-ak njih posao u ovoj zemlji. Međutim, ono što bih rekao, ova histerija koja se stvara u ovoj zemlji kada je riječ o borbi protiv korupcije. Da li treba hapsiti? Jasno da treba. Koga? Svakoga tko je za sebe uzeo jednu kunu ili za svoju obitelj. Ali ne možete hapsiti onoga koji je nekome pokušao pomoći da valjda neki subjekt opstane. Čujemo sada da u korupciju u Hrvatskoj na godišnjoj razini, mislim da su to pretjerane brojke, nastaje šteta od 6 milijardi kuna. Da je ogromno novaca otuđeno u to ne treba sumnjati. Da li baš 6 milijardi, da li tu baš sada držati se tih izračuna Svjetske banke, o tome nekom drugom prilikom. Međutim, ja doista ovo što se dešava u zadnje vrijeme neću o tome puno govoriti, ali ne doživljavam obećavajućem. Ono što je interesantno jesu ove ocjene o pravosuđu. Pustimo sada ustavne odredbe o nekažnjavanju, ali koliko imamo "srušenih" tih optužnih prijedloga, koliko je presuda palo na drugo stepenim ili nekim drugim instancama i vidimo nitko zbog ovoga što je netko nekome upropastio život, nakon toga u ovoj zemlji ne odgovara. Da li bi trebali onda shodno tome odgovarati možda i suci i oni koji pišu te optužne prijedloge? Pa vjerojatno bi, ali znamo da ih Ustav ovdje naprosto iz svega toga izuzima. Ali ponavljam, još jedanput ću reći. Ne hapsi se onoga koji je htio nekome pomoći, koji nije dobio niti kuni ni za sebe, ni za svoje, ne hapsi se onoga tko je za svoj novac nekom drugom pokušao pomoći. Evo recimo samo jednog primjera. Da li je npr. Županija Istarska jasno sa gradom Pulom tamo negdje '98. godine otpisalo jednom Uljaniku potraživanja u visini jednog pulskog proračuna? Jesmo. To je jedan, dva bazena ili što ja znam jedna, dvije dvorane. Danas da to netko napravi, završio bi u zatvoru preko noći. Ali da se to nije napravilo, pa to brodogradilište bi putem Istarske banke koja koja je u ono vrijeme bila u vlasništvu Kutle i koji ga je gurao u stečaj da bi izvukao svoja potraživanja, znači završilo u stečaju. Da se to dogodilo država bi morala kroz formu jamstva ili ne znam čega u tom periodu od 7, 8 godina prema brodogradilištu ići sa 3, 4 milijarde kuna, ovako nije išla niti sa jednom kunom. Što će biti za godinu dana sa Uljanikom? Ja ne znam, ali je eto uspjelo naprosto preživjeti. preživjeti. Da li je to lokalna samouprava trebala napraviti? Nije. Ali se učinilo i pomoglo se jednom nota bene državnom subjektu. Istu stvar smo napravili sa Istarskom bankom. Jedinom koja od države nije sanirana, a da je završila u stečaju ne da bi samo kroz formu osigurane štednje država trebala isplatiti 800 milijuna kuna nego bi građani ostali bez 800 milijuna kuna i 3 tisuće radnih mjesta, četiri, bi povukla za sobom. Znači, ako smo mi recimo u Istri od '93. do 2001. pomogli tvrtkama koje zapošljavaju 20 tisuća radnika, da li smo radili u interesu Republike Hrvatske ili I ponovno ovdje dolazi ono vrijeme da naprosto nitko se ne usudi više ništa napraviti, a ja mislim da je posao nas zastupnika, ljudi u Vladi, predsjednika države da tim poslovnim subjektima na neki način pa što god o tome mislila i policija i Državno odvjetništvo pomogne. Zašto to govorim? Pa eto upravo radi slučaja jednog našeg kolege i onoga što mu se jučer dogodilo. Kako ja to nazivam jednog selektivnog puštanja krvi u ovoj zemlji. Igramo se vatrom, država se neću reći raspada, ali nije dobro, država imam dojam da se samo represijom može ovo održavati. Narod hoće krv. O.k. To što nitko ne radi, valjda nikoga nije briga. To što ćemo mi za 5 godina imati vanjski dug ne 45 nego 65 milijardi eura to opet nikoga ništa ne zanima. To što će plaće za 5 godina biti dvostruko manje no što su danas, ni to nikoga ništa ne zanima itd., itd. Znači, hapsiti da ali ne podmetati iako bih se ja usudio kazati da za nas Hrvate ali i za Srbe, Bosance itd., Bošnjake ajde socijalizam je dušu dao. Međutim, šta ćemo? Ovo što se danas dešava u ovoj zemlji nije naprosto dobro jer imam dojam da kako stvari stoje, nema predsjednika države, Vlade, ne znam šta će biti za sat vremena, koji ne bi mogao u Remetinac, nema ministra koji ne bi mogao u Remetinac, nema zastupnika, direktora javnog poduzeća itd. samo da se sve ne svede na predstave jer taj politički folklor računali smo da smo ga završili sa Rankovićem ili nekim drugim. Svi su danas gospodo u strahu, sve se raspada, država se rastače i mene živo zanima gdje će se sve to i završiti. Da li je Hrvatska korumpirana država? Pa vjerojatno je. Da li suci i državni odvjetnici korumpirani? Po mišljenju naših građana oni kažu da su oni upravo najviše. Da li su političari korumpirani? Pa jesu ali manje po toj percepciji od nekih drugih ali ovo izvješće s druge strane vidimo nosi datum do 30.5.2009., to je bilo jedno relativno mirno razdoblje, neprepoznatljivo prema ovome. Ali sad šta još ovdje oko svega ovoga reći? Ja još jedanput ću kazati, samo ne gospodo pakovati. Hapsiti da, podmetati ne i to neka bude bit Na strani osam tu gdje stoje zaključci, preporuke stoji percepcija građana o korupciji u hrvatskom društvu posebno u pravosuđu i državnim tijelima. Ukazuju na ozbiljnost potrebe još jače borbe protiv korupcije, slažemo se, koja se najprije ogleda u iskazivanju snažne političke volje a potom u realizaciji strategije i akcijskih planova iako se većina mjera provela 85% od 195 mjera ili je provedba u tijeku, ne možemo biti zadovoljni itd. Da li možemo biti zadovoljni s ovim danas ostaje da se vidi. Sve u svemu još jedanput ću reći hapsiti da, podmetati ne. Samo tko će biti taj koji će određivati tko pakira i kome se pakira, tu granicu. A sada da sve hapsimo kolega Kajin bilo bi malo pretjerano.

Kajin rekao je da nema ministra i zastupnika koji ne bi mogao u Remetinac. Mislim, to je netočan navod. Ja ne znam na temelju čega kolega Kajin izvodi takve zaključke. Ako on nešto zna onda neka to prijavi ali sa takvim izjavama koje on sipa svakodnevno kao bisere sa ove govornice on srozava profesiju i političara i svih ljudi koji se bave javnom djelatnošću i izaziva nepovjerenje građana prema onima koji vode ovu državu. To je potpuno netočno, neutemeljeno što je rekao, ne samo taj navod nego niz drugih navoda i on se zbog toga treba ispričati svima koji svoj posao obavljaju časno jer nam je svima narušio ugled. Hvala lijepa. Ako se gospodin Kajin želi ispričati mi ćemo mu rado udovoljiti tome, ako pokaže simptome i znakove kajanja.

se ne čuje./... Ne pakirati našima a drugima se može pakirati.

U 11,10 sati nađemo se ovdje pa krećemo na inauguraciju.